Idemo na drugu i posljednju točku dnevnoga reda večeras: - Prijedlog odluke o proglašenju „Dana sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce“ Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ovdje od predlagatelja imamo glavni vatrogasni zapovjednik koji ujedno je i državni tajnik g. Slavko Tucaković. Izvolite.

Hvala vam lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Evo dozvolite mi ukratko da obrazložim, naime moderno vatrogastvo u RH temelji se na tradiciji 160 već godina kako dobrovoljno tako i profesionalno vatrogastvo. Životi vatrogasaca su svakodnevno izloženi da li na požarima, poplavama, potresima, prometnim nezgodama i svemu onome što rade naši vatrogasci. Imamo zabilježene sva smrtna stradanja posebno na vatrogasnim intervencijama pa evo spomenimo samo da je samo od II Svjetskog rata do Domovinskog rata zabilježeno stradavanje 11 vatrogasaca, u samom Domovinskom ratu 20 vatrogasaca je direktno poginulo na vatrogasnim intervencijama, od Dubrovnika, Šibenika, Pakraca, Petrinje, Slavonskog Broda, Županije do Osijeka i Vukovara. Dvojica su još preminula nakon ranjavanja. Ukupno 279 vatrogasaca poginulo je u postrojbama Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon Domovinskog rata u periodu od '95. do 2005. poginulo je 6 vatrogasaca, a najveća je kornatska odnosno mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo bila je kornatska tragedija 30. kolovoza 2007. godine kada je na otoku Velikom Kornatu nastradalo 13 vatrogasaca od čega je 12 poginulo i jedan je preživio naš Frane Lučić. Nakon kornatske tragedije do danas poginulo je 6 vatrogasaca, a sjetimo se i kolege na Hvaru koji je dan prije kornatske tragedije poginuo. Slijedom navedenoga, a uvažavajući više od 160 godina u službi sigurnosti građana i imovine koji svjedoče o hrabrosti samih naših dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca koji iskazuju svakodnevno, spremni su i podnijeti i žrtvu vlastitoga života kako bi spasili imovinu od požara, poplava, potresa, pandemija i svih drugih ugroza te uzimajući u obzir pozitivnu svijest građana RH o svim vatrogascima i svim onim, sve onim što rade utemeljeno i na ljudskim žrtvama te važnost i uključenost vatrogasnog sustava u društveno, gospodarsko, sigurnosne okvire države kao i činjenicu da već ustaljeno i neprekidno od 2008. godine 30. kolovoza obilježava sa sjećanjem na kornatsku tragediju i na druge pojedinačne obljetnice poginulih i preminulih vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama, predlaže se da se 30. kolovoza proglasi danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce koji su poginuli na vatrogasnim intervencijama u RH u i drugim državama u kojima u gašenju sudjeluju u vidu organizirane pomoći kao sastavnica sustava Domovinske sigurnosti. (Nezavisni)** Hvala i vama. Želi li netko od izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi je, prva je gospođa Anita Curiš Krok, Klub zastupnika SDP-a. Hvala potpredsjedniče. Evo, poštovani kolegice i kolege, poštovani zapovjedniče i ostali predstavnici Vlade, mi iz kluba SDP-a pozdravljamo prijedlog odluke o proglašenju dana sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce jer naravno vatrogasci koji su požrtvovno dali svoj život da bi zaštitili druge, najmanje što zaslužuju jest dan sjećanja. Ali svakako bi ovu, ovo otvaranje teme vatrogastva, iskoristila i za spominjanje niza problema, izazova koja svakako trebamo hitno i bespogovorno rješavati kako nam se upravo ovakve nesreće ne bi dešavale ili bi se dešavale u nekom manjem broju. Moram pozdraviti i volju glavnog zapovjednika da unaprijedi vatrogasni sustav i poboljša uvjete ali i percepciju ali pitam se da li je to zadnji korak u realizaciji navedenog. Naravno da nije. Zadnji korak je Vlada i premijer Andrej Plenković. Slušaju li oni struku i one koji su u svakodnevnom neposrednom kontaktu sa vatrogasnim pozivom i oni koji mogu najbolje odgovoriti na to pitanje, a to je upravo desetci tisuća vatrogasaca u RH. Otvaraju se naravno mnoga pitanja koja vjerujem tište i naše profesionalne profesionalne vatrogasce ali i one dobrovoljne koji su morate znati stup svake lokalne zajednice ali i probleme s kojima se suočavaju i jedinice lokalne samouprave od kojih velika većina vjerujem ima cilj potpomagati vatrogastvo na svom području. Jedno od gorućih pitanja zasigurno je da do dana danas se ne zna kako će se financirati profesionalne vatrogasne postrojbe tj. kako će se Vlada postaviti prema tome ili će teret prepustiti isključivo osnivačima tj. gradovima i općinama kojima je to naravno enormno povećanje. Brine me da li će taj nedovoljan fiskalni kapacitet jedinica lokalne samouprave dovesti do toga da će se neke postrojbe na žalost morati gasiti što šalje alarmantnu poruku građanima, njihovoj sigurnosti i sigurnosti njihove imovine ali i svim vatrogascima koji taj vatrogasni poziv istinski žive. Novi Zakon o vatrogastvu tj. posljednji Zakon o vatrogastvu donesen je 2020. godine, u njemu je definirano da će Vlada donijeti vatrogasnu mrežu unutar godinu dana. Danas je 24.09.2024. vatrogasna mreža nije donesena i na žalost evo zbog takvih stvari možemo se prije naći u ovakvim situacijama da na žalost netko strada i plati to svojim životom. Ono što moram istaknuti da svakako pozdravljamo da su i prava naših profesionalnih vatrogasaca rasla ali država je naravno uz to obećala, obećala da će zbog donošenja većih koeficijenata i određenih uredbi, osigurati dodatnu pomoć ali do sada na žalost nemamo nikakvih saznanja o toj pomoći te su sav teret preuzeli osnivači gradovi i općine koji osim financiranja javnih vatrogasnih postrojbi, financiraju i dobrovoljna vatrogasna društva, a vjerujem da je većini nas koji smo i lokalni čelnici prioritet da naša lokalna dobrovoljna vatrogasna društva budu opremljena, a i moraju jer ako nisu i jedinica lokalne samouprave prekršajno odgovaraju, a ono najvažnije dobrovoljna vatrogasna društva, glavni su suport na terenu. Sinergija javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava je stvarno nešto što je na najvišoj razini kad se radi o bilo kojoj od intervencija. Što se tiče ravnomjernog razvoja vatrogastva, o tome sam govorila i prilikom predstavljanja programa nove Vlade u dijelu gdje Vlada naziva vatrogastvo Ponosna Hrvatska i već tada sam postavila pitanje što je s ulaganjem u DVD-ove koji broje naravno preko 35 35 tisuća članova u RH? Evo ja konkretno mogu spomenuti sjever RH iz kojeg dolazim i gdje je na kraju krajeva i osnovan prvi DVD i gdje je vatrogastvo na neki način način života, tradicija i samo humano zvanje. Na postavljeno pitanje premijeru Plenkoviću gdje sam navela i vrlo brzo se taj moj navod nažalost pokazao točnim, te se u vrijeme nedavnog požara u priobalju uputio velik broj dobrovoljnih vatrogaskinja i vatrogasaca sa sjevera RH, sa njima i njihovim glavama u torbi naravno odlazi i oprema i pa eto i to sam pitala premijera Plenkovića 18.5.2024. i odgovorio da će svi oni koji će biti poslani na dislokacije biti obilno, citiram, nagrađeni i da će sve biti refundirano. Nadam se da će to biti uskoro jer nije za očekivati da HVZ dijeli opremu ako Vlada ne dostavi sredstva naravno s kojom se ta ista oprema refundira, ali u svakom momentu naravno može doći do neke nove nepogode, a naša društva jednostavno moraju biti pravilno i po zakonu opremljena. Skrenula bi opet i na problem ulaganja u vatrogasne domove i nabavu vatrogasnih vozila koja se nalaze na područjima koja nisu ni brdsko-planinska, niti potpomognuta područja, nažalost evo od sela do sela radi se razlika na osnovi naše sporne indeksacije razvijenosti, a takav odnos države prema vatrogastvu, posebno onom dobrovoljnom i još k tome onom koji se nalazi u ruralnim krajevima Lijepe naše šalje poruku da su financijska sredstva države vatrogascima Moramo biti svjesni i prepoznati raznolikost našeg vatrogastva, prema teritorijalnoj pripadnosti ravnomjerno razvijati, ali naravno uzimajući u obzir posebne karakteristike područja. U obzir treba uzeti i to da kad se spomene civilna zaštita koja čak i ima poseban statut unutar MUP-a da vrlo često civilnu zaštitu koja nije profesionalna čine u većini upravo vatrogaskinje i vatrogasci jer su oni ti koji prvi u bilo kojem nepovoljnom, nenadanom i ružnom događaju dolaze i javljaju se na intervencije. Dobrovoljci za svoj rad ne dobivaju ništa, nose glavu u torbu i jedino čime su nagrađeni u slučaju nesreće je ovo što će dobiti ovi časni i hrabri ljudi kojima u spomen raspravljamo odluku o proglašenju Dana sjećanja. Sugeriram Vladi da se počne ozbiljnije razmišljati o nekim pogodnostima za vatrogasce ili kroz ovu velebnu poreznu reformu koju najavljuju. JLS koje mogu fiskalno izdržati sigurno će krenuti s nekim mjerama podrške koje su u njihovoj domeni, ali onda svakako treba i država uzeti u obzir koje to JLS provode. Bitno je da se i kroz domenu radnog zakonodavstva možda može predvidjeti mogućnost određenog broja slobodnih dana za dobrovoljce jer evo u svakodnevnom razgovoru s vatrogascima znam da bi još veći broj vatrogasaca sa sjevera sa sjevera RH išao na dislokaciju na Jadran da su mogli dobiti slobodne dane kod poslodavca. Zanimljivo da ima informacija da nakon intervencije u HGSS-u ti isti ljudi imaju slobodni dan, a naši vatrogasci vrlo često osim što naravno možda cijele noći spašavaju tuđe živote i imovine nemaju nikakve radne poštede. Također jednog dana kad postignemo sve ovo možda i treba razmišljati u smjeru funkcionalne integracije svih žurnih službi. Evo primjera samo na požarištima i prometnim nesrećama, najčešće su upravo vatrogasci ti koji prvi dolaze, hitna dolazi kasnije ili dolazi po potrebi, a na požarištima iz žrtava upravo ovih naših heroja o kojima danas pričamo vidimo da kako može poći po zlu. Edukaciju za specijalnost bolničara vatrogasci prolaze jednom u životu, te sigurno znanje nije isto kao i kod onih koji su zdravstvene struke, a nažalost vrlo često unesrećenima su minute ključne. To sve što sam navela su samo neki od problema i izazova s kojima se vatrogastvo suočava i puna podrška glavnom zapovjedniku na komunikaciji, raspoloživosti sa našim vatrogascima, a profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima hvala naravno što se bore za učinkovitiji sustav, kamo sreće da to i Vlada prepozna, a ne samo onda kad ih treba nazvati Ponosna Hrvatska. Odgovorno tvrdim da je sustav vatrogastva najorganiziraniji sustav u RH i definitivno su najspremnije snage koje mi trenutno imamo i naravno vječna zahvala svim našim poginulim poginulim vatrogascima i neka nam njihova žrtva stvarno bude nit vodilja da vatrogastvo stavimo u prioritete i čim bolje poboljšamo sustav, hvala.

Poštovani predsjedavatelju, kolegice i kolege zastupnici, dozvolite mi da ovu raspravu provedem na malo drugačiji način, da ipak damo i ovom raspravom jedan pijatet koji je nasušno potreban i koji i da dapače mi u Klubu Mosta podržavamo proglašenje Dana sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce. Dakle ovo nije uobičajena točka, ovo nije uobičajena rasprava, ovdje govorimo o tragedijama koje su pogodile vatrogasnu zajednicu i našu zajednicu u cijelosti nedvojbeno je trebamo dostojanstveno obilježiti. Vatrogasci koji su poimenice u prijedlogu navedeni izašli su uobičajeno na intervenciju, na poziv, na teren da obrane materijalna dobra, živote drugih, a izgubili su ono najvrijednije što su imali, svoje živote. Stoga svakako u nacionalnom kalendaru zaslužuju svoje mjesto, dan kada ćemo se iznova sjetiti njihove žrtve, dan kada iznova trebamo osvijestiti o zadaćama i poslu vatrogastva, te osvijestiti opasnostima koje sa sobom nosi vatrogasni poziv. naši vatrogasci nisu samo profesionalci, oni su naši susjedi, prijatelji, članovi obitelji, obični ljudi koji u datom trenutku, kada svi ustuknu, oni moraju izaći na teren i hrabro se suprotstaviti onim opasnostima u zaštiti, ne samo od požara već zaštite života, okoliša, to su ljudi koji bez oklijevanja stavljaju svoje živote na kocku da bi zaštitili tuđe. Datum koji ćemo se sjećati svih stradalih vatrogasaca postavljen je na 30. kolovoza, dan kad smo ostali zatečeni događajem na Velikom Kornatu, daleke 2007. g. U sljedećim danima, prateći izvješća iz bolnica, svjedočili smo nažalost tužnim vijestima iz dana u dan. Od 13 vatrogasaca koji su se tog dana spustili na Veliki Kornat, 12 od njih napustilo je ovozemaljski svijet, šestorica trenutno, a o šestorici je svakodnevno bilo izvještavano iz bolničkih biltena i unatoč velikoj borbi medicine i struke, nisu, te bitke su bile izgubljene, osim u slučaju jedinog živućeg svjedoka te tragedije Frane Lučića. Nakon tragedije slijedile su događaji koji su izazvali dosta kontroverze i po pitanju istrage i po pitanju i po pitanju sudskog spora koji se potom vodio. Ja ću ovdje malo uzeti i personalizirati raspravu, dolazim iz Vodica. U Vodicama, naime, desio se i suicid dugotrajnog tajnika DVD-a Vodice, prof. Gorkog, Gordana Afireva koji se nije znao nositi i mogao nositi sa tragičnim završetkom mladih vodičkih vatrogasaca koje je gledao kako odrastaju i formiraju se kao odrasli ljudi, ali koji zrelost nažalost nisu dosegnuli. Dolazim i iz Šibensko-kninske županije kada je upravo u kornatskoj tragediji su prominili, preminuli vatrogasci iz Tisnog i Šibenika te dakako, već prije spomenutih Vodica. Male su to zapravo sredine te ovakav događaj trajno obilježio te zajednice. Ne zamjerite što ovaj događaj apostrofiram ne umanjujući pritom žrtvu i ostalih preminulih vatrogasaca iz drugih vatrogasnih aktivnosti koje su nažalost završile tragično. Dan sjećanja za poginule hrvatske vatrogasce držim da bi trebao biti dan velikog pijeteta, ali i dan kad bismo mi svi koji se bavimo javnim pozivom, oni u jedinicama lokalne samouprave, oni u vatrogasnoj zajednici, u Vladi, postaviti mnoga pitanja. Da li smo dovoljno učinili da naši vatrogasci na pozarišta i ostale zadaće i aktivnosti odlaze kvalitetno opremljeni sa primjerenom podrškom, adekvatno obučeni i konstantno educirani te jesmo li primijenili najbolje praksa vatrogastva, njihova prava i primanja adekvatno regulirana? Ukoliko naši odgovori svake godine na dan sjećanja na poginule vatrogasce butu potvrdni i vatrogasna služba uvijek unaprijeđena prema ovim ciljevima, tada ćemo prema preminulim vatrogascima učiniti minimum onoga što oni zaslužuju jer oni bi tako, dubokog sam uvjerenja i sami to htjeli. Za kraj bi poručio da zadržimo naše vatrogastvo i na temelju tradicije, ali i na temelju žrtve koju smo ovdje i obrazložili, g. Tucaković koji se na nju osvrnuo. Naši vatrogasci to zaslužuju i sa ovim bi završio ovo izlaganje. S nama su. Hvala. G. Ante Sanader, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, pozdravljam državne tajnike i glavnog zapovjednika, sve kolegice i kolege. Evo, koristim ovu priliku primarno zahvaliti Vladi da je prihvatila ideju Hrvatske vatrogasne zajednice da se 30.7. proglasi dan sjećanja na sve poginule vatrogasce, kako je ovdje govorio i kolega prije mene. Prvo sjećanje na veliku žrtvu koju su dali hrvatski vatrogasci u velikoj tragediji na Kornatima, a ona simbolizira ukupnu žrtvu hrvatskih vatrogasaca u cijeloj povijesti vatrogastva. Naime, mi ove godine slavimo 160 godina, kako je rečeno, 160 godina od osnivanja prvog od osnivanja prvog DVD-a u Hrvatskoj i to je datum s kojim smo ponosni jer se tim svrstavamo među najorganiziranije vatrogasne organizacije u svijetu

tako da smo ponosni s tom snagom hrvatskog vatrogastva, a ovom žrtvom, ovim danom sjećanja sigurno .../nerazumljivo/... je pijetet zahvalnost svim hrvatskim vatrogascima za žrtvu koju su dali mnogi koji su ostavili svoje živote, ali i svakodnevni požrtvovnost koju hrvatski vatrogasci daju na svim intervencijama. Naime niti jedan vatrogasac kad izlazi na intervenciju, ne zna hoće se vratit s intervencije, kao i vojnik kad ide u rat, tako i vatrogasac ne zna, najbezazlenijem intervencijama gdje možda gori neki kontejner za smeće može biti neka eksplozivna naprava, neki neodgovorni pojedinac koji to tamo ostavi, može uzrokovati smrt vatrogastva. Simptomatično je jasno da svatko od nas gradi svoju kuću, ulaže, diže kredite da bi sredio svoje stambeno pitanje i onda kad dođe požar, čovjek bježi i tad dolaze vatrogasci. Znači dolaze oni koji spašavaju naše objekte koje mi ostavljamo kad odlazimo iako nam je to ono najvažnije praktično u materijalnom smislu što imamo. Zato vatrogasci moraju bit dobro osposobljeni, opremljeni i sigurno da je opremljenost i osposobljenost vatrogastva nešto što je prioritet, bilo kroz cijelu hrvatsku povijest vatrogastva. Tome se daje najveći značaj, kako sami vatrogasci, tako i osnivači koji osnivaju DVD-ove ili profesionalne vatrogasne postrojbe. Mislim da ovaj, ovu temu ne bi bilo dobro kvarit sad sa raspravom ili s pogledima svakog od nas na vatrogastvo jer to može samo izazvat naše sukobe, a mislim da je ovo tema oko koje ne trebalo biti sukoba, da je tema Dan sjećanja na hrvatske vatrogasce, sve poginule hrvatske vatrogasce i da bi u tom smislu bilo dobro da bude i naša rasprava jer onda će se odati najbolji pijetet i najveći pijetet svim žrtvama svih poginulih hrvatskih vatrogasaca kroz cijelu povijest, a kao i simbolikom hrvatske tragedije koja najbolje oslikaje gdje je najveći broj poginulih vatrogasaca u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tako da evo podržavam u ime kluba ovaj uspostavljanje Dana sjećanja na sve poginule hrvatske vatrogasce i dat ćemo im tu jednu glasnu potporu. vam lijepa. Gospodin Ivica Kukavica, Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, glavni vatrogasni zapovjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, evo ovo je tema stvarno kako je rekao moj prethodnik koja ne bi trebala izazivati neke prijepore. Cilj ovog današnje rasprave ili cilj ovoga da mi u biti zajednički donesemo tu odluku je iznad svega. Kao član nadležnog saborskog odbora evo bio sam na toj raspravi koja se održala, moram priznati da sam stvarno zadovoljan što nije bila duga i što smo znači jednoglasno donijeli odluku da je to ono što je najmanje mi kao ovaj dom možemo i napraviti. Ovo ljeto sam i bio u Divuljama gost glavnog vatrogasnog zapovjednika i osobno sam na licu mjesta vidio na koji način je to koncipirano, na koji način je glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković zajedno sa svojim suradnicima napravio jedan izvrstan sustav. Jedan izvrstan sustav koji stalno funkcionira od nadzora prevencije i naravno operativne upotrebe. Ovdje je već rečeno vatrogasci su u biti naše perjanice u miru, naše perjanice ljudi koji stvarno idu prvi na intervencije da li je to saobraćajna nesreća, da li su to veliki požari kao što su bili ove godine na više lokacija u Dalmaciji ili neka druga situacija, to su ljudi koji stvarno riskiraju svoj život i mi smo tu da njima ono što možemo najmanje osiguramo sve što je u našoj moći da ti ljudi idu sigurni u intervencije je li mi svi znamo i ja najbolje kad ideš neke intervencije ako nisi pripremljen da u biti riskiraš svoj život. Ovdje stvarno nije, ne bi previše dužio 30. kolovoza svi znamo da ne ponavljam Konavoska tragedija ona koja je nas sve u biti zaprepastila i na nama je u biti da sve napravimo da se takve tragedije više ne naprave i u biti da odamo dužnu počast svim tim vatrogascima, hrabrim ljudima koji svakodnevno riskiraju svoje živote. Hvala. Hvala. Gospodin Živković, Klub zastupnika Možemo!. Hvala predsjedniče. Evo u ime kluba podržavamo Prijedlog Odluke o proglašenju Dana sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce. Mislimo da je važno prepoznati hrabrost, požrtvovnost i angažman naših vatrogasaca. Važno je prepoznati koliko je to težak i naporan posao i da stvarno nije lako riskirati svoje živote i svoje zdravlje pogotovo kad su suočeni s kritikama nekih lokalnih moćnika koji ih nazivaju razno raznim imenima. Važno je u kontekstu ove rasprave spomenuti i klimatske promjene koje sustavno podižu rizike od velikih nepogoda uključujući i intenzitet i učestalost požara, ali i drugih nepogoda gdje se moramo oslanjati na vatrogasce i ostale sustave civilne zaštite. Nakon sušnog ljeta s puno požara, početka rujna s poplavama diljem Europom važnije nego ikad je da prepoznamo važnost zašto je bitno sustavno ulagati i u opremu i u ljudstvo. Sustavi civilne zaštite koji su adekvatno financirani mogu puno više pridonijeti sigurnosti naših građana u odnosu na to da trošimo goleme resurse na obvezni vojni rok na koji većina mladih ne želi ići. Mi podržavamo u ime kluba ovaj prijedlog, ali moramo znati da nas ovaj čin itekako obvezuje na daljnje djelovanje, na sustavno ulaganje i na poboljšanje sustava civilne zaštite jer to je jedino što će nas u dogledno vrijeme spriječ… spasiti od daljnjih nepogoda. Kao što sam rekao podržavamo ovaj prijedlog. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Marin Miletić pojedinačna rasprava, nema ga gubi pravo. Gospodin Ivan Dabo također pojedinačna rasprava. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici, cijenjeni predlagači nemam namjeru raspravljati o razini kvalitete hrvatskog vatrogastva jer ona je na visokoj razini po ocjeni mojih vatrogasne postrojbe na području grada Novalje već bi ciljano govorio sa pijetetom u svezi Odluke o proglašenju Dana sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce. Pred nama je prijedlog odluke o proglašenju 30. kolovoza Danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce. Odluka temelji svoju važnost na dugoj tradiciji vatrogastva u RH koja već više od 160 godina služi sigurnosti građana, imovine i zajednice. Osnutak prvih profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi još u 19. stoljeću označuje početak povijesti ispunjene hrabrošću, požrtvovanošću i spremnošću vatrogasaca da žrtvuju svoje živote za dobrobit drugih. Nažalost ta služba često dolazi uz veliku cijenu. Izvršavajući svoju humanu dužnost brojni vatrogasci su izgubili živote u požarima, poplavama, potresima, prometnim nesrećama te u različitim akcijama spašavanja. Kornatska tragedija koja je 2007. godine odnijela 12 života vatrogasaca i dalje ostaje najveća mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo. Ovaj dan od 2008.g. obilježavamo kao sjećanje na tu tragediju, ali i na mnoge druge vatrogasce koji su poginuli izvršavajući svoju časnu dužnost. Važno je napomenuti da hrvatski vatrogasci nisu stradavali samo u mirnodopskim akcijama, u Domovinskom ratu su predstavljajući treći stup obrane RH uz pripadnije hrvatske vojske i policije ukupno 279 pripadnika vatrogasnih organizacija poginulo je tijekom rata, a 20 vatrogasaca izgubilo je živote tijekom obnavljanja vatrogasnih intervencija. Proglašenjem 30. kolovoza „Danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce“ odajemo počast svim tim hrabrim ljudima koji su svoje živote dali služeći domovini i sugrađanima. Ova odluka naglašava vrijednosti koje hrvatski vatrogasci svakodnevno žive, hrabrost, solidarnost i nesebičnost. Njezino usvajanje predstavlja čin zahvalnosti i priznanja prema svima koji riskiraju svoje živote da bi zaštitili nas i našu imovinu. Na kraju, ovom prigodom izražavam duboku zahvalnost svim vatrogascima na njihovoj hrabrosti, požrtvovnosti i profesionalizmu te se nadamo da će ovaj dan postati trajna uspomena i znak poštovanja prema njihovom doprinosu i žrtvi. Hvala vam. I na kraju, pozdrav svim hrvatskim vatrogaskinjama i vatrogascima ma di bili i zatečeni u ovom trenutku. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin Tomislav Golubić također pojedinačna rasprava. **Golubić, Tomislav (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni vatrogasni zapovjedniče, poštovani državni tajniče. svoje osobno ime i u ime kluba SDP-a moramo izraziti stvarno veliku podršku ovoj inicijativi i naravno da ćemo glasati podržati prijedlog o proglašenju „Dana sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce“. Ono što valja reći je da su to ljudi koji su ovu našu državu u više navrata zadužili, pokazali svoje znanje, stručnost, ali prvenstveno nesebičnost u datim trenucima kao što je bilo spomenuto ne samo u požarima već i u situacijama poplava, u situacijama požara, u situacijama sa migrantima. To su ljudi koji su ostavili svoje obiteljske domove, ostavili svoje poslove, ostavili sve ono što imaju i krenuli pomoći bližnjima u nesreći. napraviti jasnu distinkciju da tu pričamo o profesionalnim vatrogascima, međutim većina tih ljudi su dobrovoljni vatrogasci. Dobrovoljni vatrogasci koji za taj svoj rad u dobrovoljnim vatrogasnim društvima ne primaju plaću mjesečnu, koji besplatno troše svoje vrijeme kako bi se obrazovali, kako bi naučili koristiti opremu, kako bi znali razliku između B i C cijevi vatrogasne, znali koju mlaznicu koristiti u datom trenutku, znali na koji način graditi zečji nasip sve to ti ljudi rade apsolutno besplatno i niti su ikad tražili bilo šta od ove države. Isto tako treba reći da u slučaju vanrednih i redovnih, redovnih i vanrednih dislokacija ti ljudi dobiju naknadu. Ako se ne varam ispravite me, mislim da je to na razini nekakvih 36 eura dnevno kolko ti ljudi dobiju kao naknadu. Ali ponavljam, za sve one pripremne radnje, za sve one sate, za sve one dane, za sve one vikende koje su proveli uvježbavajući sa vatrogasnim ekipama ne dobiju apsolutno ništa. ništa. Pozdravljam proglašenje 30. kolovoza da bude „Dan sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce“, ali isto tako pozivam jer smatram da je ovo idealan trenutak temeljem svega onoga što nam Vlada RH najavljuje, a to je velika porezna reforma. Dajte sjetimo se osim sa davanjem pijeteta i proglašenjem dana sjećanja, ajmo se sjetiti tih operativnih dobrovoljnih vatrogasaca, ajmo tim ljudima koji po meni to je infrastruktura RH, znate veliki je problem ako nemate pristup struji, veliki je problem ako nemate pristup vodi, velik je problem ako u datim situacijama na jedan telefonski poziv vama ne dođe 50 ljudi koji će tu situaciju riješit i to je infrastruktura koju moramo čuvati. Možda je ovo trenutak da se na taj način, osim proglašenja dana sjećanja, da se tim ljudima Vlada RH također zahvali kroz ove porezne reforme di se priča o tome da će se mijenjati Zakon o porezu na dohodak. Ne mora to bit puno, ti ljudi ne traže ništa i ti ljudi će i sutra izaći na požar, na bilo kakvu akcidentnu situaciju pomoći svojem bližnjemu u spašavanju imovine, ali moramo znati da će biti veliki problem ako tih ljudi za 10, 15, 20 godina neće biti. Ono što je evidentno u statistikama koje postoje, dovoljno je samo pogledati Županijska vatrogasna natjecanja koja se dešavaju u odnosu na prije 10, 15 godina imamo 50% manje ekipa djece mladeži po tim natjecanjima. To je nešto što nam govori o trendu da bi mi mogli za 10, 15 godina imati problema sa brojem operativnih vatrogasaca. Ti ljudi ne traže ništa, ali da li Vlada RH ima dovoljno fiskalnih kapaciteta da kroz izmjenu poreza na dohodak dajte im 20 eura višu plaću. Znate kolko će se to ljudima lijepo vidjeti, kolko će ti ljudi bit sretni i moć reć, da imam 20 eura veću plaću jer ja sam operativni vatrogasac u nekakvom DVD-u. Danas taj čovjek nema od ove države nažalost ništa, a Hrvatska bez tih ljudi ne može. Hvala. Hvala i vama. Pa evo na jedan ovakav način ću se uključiti u ovu raspravu nastojat ću biti i kratka i ne emotivna kolko bi mogla biti, 30. kolovoza 2007.g. 2007.g. je urezano u sjećanja svim stanovnicima Lijepe naše, a posebno mojim sugrađanima na području grada Vodica, Općine Tisno i grada Šibenika. Mislim da nakon tih dana smo bili uvjereni da više niko se neće na području naših općina i gradova nasmijati i hodali smo ko zombiji svojim mjestima da nismo ni pozdravljali jedan drugoga. Najprije smo 30. kolovoza izgubili šestoricu, a nakon toga svakoga dana imali smo nove informacije, nažalost loše vijesti iz bolnice od preostalih sedmoricu i još šestoricu smo izgubili. U svemu tome kao što je rekao kolega Ledenko i tajnik DVD-a prof. Gordan Alfirev nije se mogao nositi s tim teretom i učinio je suicid. To je bio osoba koja je okupljala sve te mlade ljude koji bi sigurno krenuli nekim drugim putem da nisu osjetili zaštitu i sigurnost upravo u svom DVD-u jer to je bilo mjesto okupljanja u kojemu su mladi ljudi razvijali i požrtvovnost, humanost, bili su podrška svakoj akciji, bili su pravi primjer, dobro su se družili i tada su i roditelji svoju djecu rado puštali da se, da se uključuju u DVD-a i jako dobro znamo da smo imali čak i maloljetnike koji su nastradali. Kada je izbio požar na Kornatima znamo da su i roditelji dali svoju suglasnost jer se tada mislilo da 30. kolovoza na Kornatima nema šta goriti i da će to biti samo jedna dobra vožnja helikopterom. Naime, istovremeno je bio i u zaleđu Vodica požar i tamo su išli i stariji i iskusniji. Od toga dana vatrogasci i vatrogastvo gleda se sa posebnim još većim i poštovanjem i zahvalnošću i treba im se zahvaliti za sve što čine za zaštitu i naših života i naše imovine. Sigurno da tih dana nije bilo lako biti ni stanovnikom, a biti ni čelnikom koji će i razgovarati i sa obiteljima i sa roditeljima i sigurno da je bilo nekakvih propusta, ja bi rekla prije svega u komunikaciji, međutim nakon ovoliko godina može se reći i znamo da i zapovjednik koji se našao na osuđeničkoj klupi i kojemu je također život otišao u jednom drugom smjeru jer se nije mogao nositi ni sa teretom gubitka, a kasnije ni sa tim teretom da ga se smatra glavnim krivcom za, za ovakvu tragediju. Bio je oslobođen i znamo kakav je bio ishod i Ne bi sad ulazila u sve te probleme, niti pričala o pojedinostima koje smo imali nego bi se samo još jedanput zahvalila svim našim vatrogascima za sve što čine za sve ono što su spremni činiti za nas i našu sigurnost, ali ovom prilikom treba zahvaliti i obiteljima i roditeljima koji nose taj strah i težinu za posao koji obavljaju njihovi najdraži.

Uvažena kolegice Branka Juričev, upravo ste istaknuli kornatsku tragediju kao najveću mirnodopsku nesreću koja je pogodila vaš kraj, pogodila hrvatsko vatrogastvo, a i cijelu RH. Prava Prava mjera za heroje nalazi se u srcu ljudi koji ih pamte i svakako sa zadovoljstvom i sa velikim poštovanjem ću glasati za ovaj prijedlog odluke da se 30. kolovoza proglasi danom sjećanja na poginule sve hrvatske vatrogasce. Branka (HDZ)** Kolegice Baričević, hvala na ovoj replici. Ja sam uvjerena da malo je odluka u ovom sabora koje će se donijeti jednoglasno, sigurna sam da će upravo to biti jedna od tih.

pa i uvaženi naravno predsjedniče Hrvatske vatrogasne zajednice i potpredsjedniče HS. Ja na početku naravno želim izraziti najdublje poštovanje obiteljima poginulih hrvatskih vatrogasaca, pogotovo onih, onima iz kornatske tragedije, svim vatrogascima iz Domovinskog rata koji su dali puno toga za obranu domovine, a naravno i svim vatrogascima u proteklih 160.g. koliko postoji dobrovoljno vatrogastvo na području RH. Određivanje ovog datuma zasigurno je možda i najmanje što možemo učiniti da bi žrtvu koja se dogodila tog 30. kolovoza stavili u fokus hrvatskih građana. Nažalost vatrogasci i sam sam vatrogasac preko 40.g.,

poruku na svoj mobilni telefon. Ja bi rekao da u zadnjih 10.g. vatrogastvo, pogotovo DVD, pa i ono javno profesionalno zasigurno ide bržim koracima nego što je to možda bilo do, do tih godina i sam sam bio 3.g. zamjenik župana Osječko-baranjskog, bio sam načelnik Stožera civilne zaštite i znam što znači biti dobrovoljni vatrogasac i što dobrovoljnim vatrogascima znače materijalno tehnička sredstva, što im znači obuka. Ono što sigurno je problem vatrogastva današnjice to je depopulacija koja se događa jednostavno na prostoru cijele Europe, pa tako i na prostoru Hrvatske, ali sam siguran da ljubav prema vatrogastvu je sasvim drugačija od nekih drugih ljubavi koje postoje prema nekim možda drugim, drugim hobijima. Vatrogasac ne može biti svako da se razumijemo vatrogasci su posebni ljudi, vatrogasci su po meni ljudi koji jednostavno taj poziv osjećaju. se ne postaje na nagovor nekoga drugoga nego jednostavno vatrogasac moraš osjećati se vatrogascom i biti vatrogasac. Evo svima vama koji radite na tome da hrvatsko vatrogastvo danas izgleda ovako kako izgleda, da se možemo nositi sa najvećim ugrozama koje prijete RH od požara, poplava, potresa, evo samo u zadnje četri godine jel tako, dva velika i razorna potresa, to je ono što daje garanciju svim građanima RH da imamo obučene snage, da imamo opremljene snage koje će uvijek biti tu kad je nevolja u pitanju. Stoga evo svima onima koji su bili kreatori ove ideje da se 30. kolovoz „Danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce“ jedno veliko hvala u ime svih vatrogaskinja i vatrogasaca na prostoru RH i siguran sam da će ova odluka biti donešena jednoglasno i da ćemo i na taj dan kao i možda na neke ostale dane posvetiti veći fokus odnosno prebaciti veći fokus na ljude koji su dio nas. Možda ih ne vidimo dok se vrijedno pripremaju i rade nego tek kad dođe do nevolje. Hvala lijepa. Hvala i vama. I sada će predlagatelj u ime predlagatelja bolje rečeno, zapovjednik g. Slavko Tucaković imat završnu riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Evo meni dozvolite da se svima zahvalim iz srca, iz vatrogasnog srca hrvatske vatrogasne obitelji, velikog hrvatskog vatrogasnog srca ja to volim reći jer svi smo mi jedna velika obitelj. Hvala vam još jedanput na ovoj raspravi i na podršci i evo to je ono što mogu reći. Hvala vam. Hvala i vama također od srca. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra, četvrtak 26. rujna počnemo s radom u 9,30 sa Prijedlogom zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi znači u prvom čitanju. Hvala lijepa i dobro spavajte.